Dobro jutro poštovane kolegice i kolege. Danas na dnevnom redu prva točka: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, prvo čitanje, P.Z.E. br. 851;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 Hvala lijepo poštovani predsjedniče HS-a, poštovani zastupnice i zastupnici. Danas se pred vama nalazi Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osiguranju, jedan od osnovnih razloga izmjena i dopuna Zakona o osiguranju je usklađivanje s pravnom stečevinom EU-e. Naime, radi ispunjenja obveza dosljednog prijenosa Direktive Solventnost II na što je ukazala EU komisiji Republici Hrvatskoj, kunski iznosi u Zakonu o osiguranju zamijenjeni su iznosima u eurima kako se ne bi svake godine morale pripremati izmjene i dopune Zakona o osiguranju. Nadalje, prijedlogom zakona izmijenjene su odredbe koje se odnose na izračun minimalnog potrebnog kapitala, uvjete koje trebaju ispuniti društva za osiguranje kako bi se kvalificirala kao mala društva te iznose uključene u velike rizike na način da su kunski iznosi zamijenjeni iznosima u eurima uz navođenje preračunavanja u kunsku protuvrijednost prema srednjem tečaju HNB-a koji se primjenjuje zadnjeg dana listopada prethodne godine. Slijedom toga i u cilju ujednačene primjene Zakona o osiguranju, iznosi iz druge direktive o distribuciji osiguranja koji su navedeni u kunskim iznosima u Zakonu o osiguranju, također će se zamijeniti iznosima u eurima. Nadalje, s obzirom da je u travnju 2018. stupio na snagu Bilateralni sporazum između EU-e i SAD-a o bonitetnim mjerama za osiguranje i reosiguranje, reosiguranje, RH kao i sve ostale države članice EU svojim zakonodavstvom ne smije postavljati uvjet poslovnog nastana za poslovanje društava za reosiguranje iz SAD-a na području RH te su u tom smislu izmijenjene odredbe ovog zakona. Nadalje, prijedlogom zakona propisuje se obveza ishođenja prethodnog odobrenja od HANFA-e za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora, društva za osiguranje, uvjeti te prestanak i ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora, čime se osigurava standard za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora neposrednom provjerom navedenih uvjeta, s obzirom na ulogu i važnost nadzornog odbora u društvu za osiguranje. Također, leasing društvima omogućeno je da u ime jednog ili više društava za osiguranje ili po nalogu stranke obavljaju poslove distribucije osiguranja. Također su izmjene i usklađene prekršajne odredbe te je dio odredbi dorađen radi jasnoće i nomotehničkog unaprjeđenja pojedinih odredbi. Na kraju, predloženo je da zakon stupi na snagu 8. dana od dana objave u Narodnim novinama. Hvala lijepo. **Jandroković, Gordan (HDZ)** Nemamo replika pa bih onda pozvao izvjestitelje odbora ako žele uzeti riječ. Ne. Otvaram raspravu, prvi je na redu poštovani Ivan Lovrinović, Klub zastupnika Živog zida i Promijenimo Hrvatsku, kako ga nema, gubi pravo govora. Drugi je na redu Klub zastupnika SDP-a Boris Lalovac, izvolite. Hvala lijepo g. predsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicom. Evo, pred nama se danas nalazi prijedlog zakona o osiguranju koji se donosi radi usklađivanja sa direktivom, tzv. Solvency radi ispunjenja daljnje obveze vezano za samo usklađivanje. Najvažniji dio odnosi se na usklađivanje valutnog odnosa odnosno da svi kunski iznosi su zamijenjeni iznosima u eurima kako se svake godine ne bi morale mijenjati ovaj zakon. Također, slijedom ispunjenja obveze primjene direktive, prijedlogom zakona izmijenjene su odredbe koje se odnose na izračun minimalnog potrebnog kapitala, uvjete koje trebaju ispuniti društva za osiguranje, kako bi se kvalificirala kao mala društva te iznos uključen u velike rizike na način da se kunski iznosi zamijene iznosima u eurima uz navođenjem preračunavanja. odnosno da se mijenja izračun minimalnog potrebnog kapitala, ali čini mi se da sva osiguravajuća kuća već sada ovog direktivom Solvency II, svoj kapital imaju već na razini ovih svih direktiva, tako da, to možete i potvrditi, znači neće biti nikakvog značajnijeg mijenjana na tržištu osiguranja vezano za njihovu dodatnu razinu kapitala. Također, također, se u ovaj zakon se u cilju ujednačavanja primjene Zakona o osiguranju iz direktive u distribuciju osiguranja koji su navedeni u kunskim iznosima, također se oni zamjenjuju iznosima u eurima i to naj, prvenstveno iznosi premije osiguranja, iznosi osiguranja od profesionalne odgovornosti te iznosi raspoloživih financijskih sredstava posrednika. Također, kao što je ovdje uvodno bilo rečeno, budući da je nastupio na snagu 2018. g. Bilateralni sporazum između EU i SAD-a o bonitetnim mjerama za osiguranje, reosiguranje RH kao i sve kao i sve ostale države članice svojim zakonodavstvom ne smiju ostavljati uvjet, bilo kakve dodatne uvjete poslovanjima društvima za osiguranje iz SAD-a na području RH. Također, usklađivanje sa delegiranog uredbom Komisije koja je izmijenila direktivu prema kojim njihovo nadzorno tijelo tzv. Eopija ima ovlasti redovito preispitivati iznose osiguranja od profesionalne odgovornosti i potrebe iznose raspoloživih financijskih sredstava, posrednika u osiguranju i reosiguranju, a sve kako bi uzele u obzir promjene EU indeksa potrošačkih cijena koje objavljuje Eurostat tako da je od 2013. do 2017. g. taj iznos, potrošački indeksa potrošačkih cijena iznosio negdje oko 4,03% 4,03% i on se korigira svako 5 godina. Također, ono što ovdje uvodno rečeno je da se propisuje obveza ishođenja potrebnog odobrenja od agencije za obavljanje funkcija znači od HANFE da se dobije licenca da bi mogli biti član nadzornog odbora. Također …/nerazumljivo/… prestanak i ukidanje odobrenja za obavljanje funkcije člana nadzornog odbora. Ovo je samo jedan nastavak usklađenja budući da sve institucije koje zapravo kontrolira HANFA znači mirovinska društva i leasing kuće itd., svima je potrebno odobrenje HANFE ne samo za člana uprave nego i za nadzornog odbora, tako da se ovom direktivom zapravo taj dio ovlasti HANFE prošire i za na članove nadzornog odbora. I ona zadnja izmjena odnosi se da se leasing društvu omogućuje da ima u jednog ili više društava za osiguranje, a po nalogu stranke mogu obavljati poslovi distribucije osiguranja. Ovdje je jako bitno da to bude, a to smo jučer imali raspravnu na odboru, da to bude vrlo jasno, transparentno bez ikakvog monopola u obavljanju ovih funkcija osiguranja za leasing tržište kako bi potrošači mogli dobiti kvalitetnu ponudu, transparentu i da zapravo bude njima u korist. Znači budući da se ove izmjene ne samo što su u skladu s direktive nego idu i u jačanja tržišta osiguranja Klub SDP-a će to podržati. Zahvaljujem. Idemo sada na raspravu Kluba zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Ivan Šuker. Izvolite. **Šuker, Ivan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine predsjedniče Hrvatskog sabora. Gospodine državni tajniče sa suradnicom, kolegice i kolege pred nama se nalazi još jedan da tako kažem tehnički zakon. Iskreno govoreći s obzirom da se radi o promjenama koje su definirane direktivom EU ne možemo mi tu puno toga promijeniti, ali u samim promjenama zakona uz ono što je rekao i državni tajnik i kolega Lalovac ja ću se nešto još kasnije malo osvrnuti u ime Kluba HDZ-a. Međutim, mislim da s obzirom na situaciju i vrijeme u kojem živimo, s obzirom na korona virus, s obzirom na negativan utjecaj na gospodarstvo, mislim da je ovo zgodna prilika da progovorimo o jednom segmentu financijskog sektora u RH. Financijskog Financijskog sektora koji definitivno ima novce i koji u nekakvim kriznim trenutcima može sudjelovati u nekakvim projektima Vlade za pomoć hrvatskom gospodarstvu, a isto tako da vidimo malo tko je u stvari vlasnik tog kompletnog i nebankarskog financijskog sektora u RH. Pa kad malo pogledate podatke od HANFE sa stanjem 31.12.2019. vidjet ćete da je ukupna aktiva društava za osiguranje je 45 milijardi i 400 miliona. Od toga još uvijek najveći udio ima Croatia osiguranje 24,5%, zatim Allianz 12,6%, ali njihova bruto zaračunata premija je 10,5 milijardi tu Croatia osiguranje sudjeluje ili participira ili ima dio od 26,1%, Allianz Hrvatska ima 13%. E sad, kad pogledate malo vlasničku strukturu ovih osiguravajućih društava onda ćete vidjeti da jedan osiguravajući dio osiguravajućih društava je vezan na tvrtke u RH koje su financijski bile moćne u svom poslovanju pa su kasnije došle do promjene poslovanja i iskoristili su ta sredstva za nešto drugo. Međutim, isto tako jedan dio osiguravajućih društava i te kako vezano uz banke. kad uzmete tu povezanost tih osiguravajućih društava, kad uzmete da su praktički faktoring društva u vlasništvu banaka, kad uzmete u obzir da je 4 mirovinska, obvezna mirovinska fonda koja u ovom trenutku imaju potencijal od 110 milijardi gdje se nalazi drugi stup štednje hrvatskih građana je praktički u direktnom vlasništvu hrvatskih banaka i kad uzmete banke gdje je praktički preko 90% vlasništva je u rukama stranaca, onda je jasno u kojem smjeru treba ići priča kad se govori o što bi u budućnosti napravili, s kim treba razgovarati, tko ima financijski potencijal i tko ima financijsku moć i često se povlači paralela sa 2008., međutim financijska situacija Hrvatske danas i onda i općenito situacija na financijskom tržištu je itekako međutim i tada je HNB oslobodio pričuvu i bankama dao mogućnost praktički da 4 milijarde kuna uz povoljniju kamatu plasiraju gospodarstvu, međutim onaj nalaz HABOR-a zapravo analiza oni koji su podnosili kredite je bio katastrofalan jer nažalost većina tražioca kredita nije imala kolateral da bi podigla kredit. I to sve trebamo imati na pameti kad danas govorimo o situaciji u kojoj se nalazimo. očigledno nema velikog interesa za ovu raspravu ja sam smatrao za potrebno iznesti ove neke osnovne podatke u ime Kluba HDZ-a jer ove promjene koje ove promjene koje su predložene što se tiče tečaja da od 31. prosinca se koristi tečaj koji je bio u zadnjem listopadu i logična stvar ako je Hrvatska članica EU da ima nekakav tečaj na koji se treba vezati, a ne da se stalno mora preračunavati. promjena zapravo mogućnost otvaranja društava za reosiguranje iz trećeg svijeta s obzirom na potpisane međunarodne ugovore logična stvar da se i to ugradi u zakon. Ono što je dobro, dakle dvije stvari su. Jedna da suglasnost za obavljanje dužnosti člana nadzornog odbora daje HANFA, to je dobro se ugrađuje u zakon. Također odredba članka, mislim da je to članak 8., to je u članku 59. stavku 6. postaje važećeg zakona kaže da su, pojašnjavaju dosadašnje odredbe budući da su ovakvim provjerama podložni suradnici članova nadzornog odbora što je bilo potrebno eksplicitnije navesti u zakonu radi izbjegavanja pravnih nejasnoća u primjeni. Dakle, predlagatelj zakona tj. Ministarstvo financija naprosto primijetio, vidio da se događaju određene anomalije i to je pojasnio u zakonu i to je dobro. Ono što je također dobro je da se leasing društvima da prodaju, da budu posrednici u osiguranju jer logična je stvar ako vi hoćete kupiti auto ili preko, na leasing, da praktički to leasing društvo može obavit sve. I ono što je rekao i kolega Lalovac, mislim jedino da bi tu trebalo bit transparentno da bi leasing društvo trebalo korisniku leasinga ponuditi praktički uvjete koje imaju sva osiguravajuća društva, tako da si neko, svako može odabrat koje osiguravajuće društvo i mislim da tu više nema šta dodati, dakle još jedan tehnički zakon. Dobro je da je predlagatelj, to ću ponovit, primijetio ovu nejasnoću što se tiče ovoga ljudi koji su povezani sa članovima nadzornog odbora da je to ispravio. A mi svi kad pričamo o tome šta je Vlada poduzela u ovim trenucima, šta nije poduzela, naprosto ovi podaci koji su ovdje, ko je u ovom trenutku vlasnik financijskog sektora u RH, ko ima novce i Vlada i Ministarstvo financija itekako radi na tome koje bi mjere trebala poduzet. Međutim, morate biti svjesni, jedno je pričati iz saborskih klupa, a drugo je doći i donest konkretnu mjeru i tu konkretnu mjeru primijeniti na gospodarske subjekte koji su se našli u razno raznim uvjetima, to pokuša složit i stavit u nekakve okvire. No s obzirom da kolega Marić ima jedno veliko iskustvo iz financijske i gospodarske krize 2008.-2009. nadalje, sigurno da on i kolege iz Ministarstva itekako, financija itekako koristeć se tim iskustvom i sa svim raspoloživim podacima koje imaju, rade na mjerama koje treba poduzet da hrvatsko gospodarstvo ne bi potonulo u naprosto nečemu na što ne možete niti utjecati, niti ništa, nego jednostavno to je koda se nalazite u nekakvoj divljoj rijeci i vi ste jedan jednostavno panj koji voda nosi, udara vas o hrid i e, sad ko će se iz svega izvuć, ali kažem, mislim da iskustvo prije svega kolege Marića koji ima

onda onaj ko ima itekakve instrumente da upravlja s krizom ne smije na sav glas vikat kriza je, kriza je, mi ćemo napravit to i to, on naprosto treba pripremati stvari i kad se neke stvari prepoznaju da treba reagirat, da može promptno reagirat i to je smisao i ovog sastanka jučer sa ministrima i gospodarstvenicima i fijancijašima koji su imali u Vladi. Dakle, to naprosto pokazuje da se radi. A kažem, na početku sam samo htio iznijesti ko je vlasnik financijskog sektora u RH i da sa tim ljudima treba itekako surađivati jer oni su ti koji imaju novce, oni su ti koji u datom momentu pod određenim uvjetima mogu odgodit određene naplate, mogu ponudit novce gospodarstvenicima da prebrode određene stvari sigurno da je danas situacija što se tiče RH i samim tim što je članica EU puno je više mogućnosti nego što smo imali 2008. jer sjetite se samo da su članice EU 2008.-2009. imale niz mogućnosti koje su koristile, RH je nažalost bila negdje pri završetku pregovora i morala se borit sa tom krizom. Međutim, ono što je vrlo bitno, niti jedna financijska institucija u gospodarskoj financijskoj krizi nije potonula, a to je dokaz ipak da su se određene stvari napravile dobro. Kažem, neke stvari naprosto treba javno i otvoreno reći jer najlakše je napadati. A ozbiljna i odgovorna je politika ljudi koji su svjesni kakva je situacija i moraju imat povjerenja u ljude koji u ovom trenutku izvršno izvršno vode, na izvršnim su pozicijama u RH i vode brigu o tome koje mjere treba poduzet. Dakle, Klub HDZ-a će podržati ovaj prijedlog zakona. Hvala lijepo. Hvala. Prelazimo sada na pojedinačnu raspravu, trebala bi govoriti kolegica Grozdana Perić, nema je, pa gubi pravo govora, pa isto tako i kolega Saša Đujić, nema ni njega, gubi pravo govora i kolega Gordan Maras, nije nazočan, gubi pravo govora, tako da smo došli do kraja rasprave koju ja zaključujem, a glasovat ćemo kad se steknu uvjeti. E sad, imamo problem jer imamo dva zakona čijih predlagatelja trenutno nema ovdje. Jedno je prijedlog Zakona o profesionalnoj mirovini, predlagatelj je Mirando Mrsić i prijedlog Ovršnog zakona, predlagatelj je Damjan Vucelić, a budući njih nema, pa da ne prekinemo sada saborsku sjednicu danas, dat ću stanku do 10,30 sati i onda i onda ćemo pokušati obaviti tu raspravu, ako ih ne bude onda ćemo ić na slobodnu raspravu. Hvala vam.